sem tekur sæti hennar sem varamaður í sömu nefnd. Þá tekur Ágúst Ólafur Ágústsson sæti sem aðalmaður í efnahags- og viðskiptanefnd í stað Oddnýjar G. Harðardóttur, sem tekur sæti hans sem varamaður í sömu nefnd. Þessar mannabreytingar skoðast samþykktar án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum.

og þó að enn sé ekki vitað með vissu hvernig arðgreiðslur verða hjá fyrirtækjum er hins vegar ljóst að eitt fyrirtæki, Brim, greiddi 2,3 milljarða í arð, helming allra greidda veiðigjalda í landinu. Frá árinu 2010 hafa sjávarútvegsfyrirtæki greitt 103 milljarða kr. til eigenda sinna í arðgreiðslur, tæplega tvöfalt meira en veiðigjöld sama tímabils. Ég tel þess vegna augljóst að við fáum ekki sanngjarna rentu og að núverandi fyrirkomulag ýti undir óhóflega auðsöfnun á fárra hendur og geri þeim líka kleift að ná tangarhaldi í mörgum greinum og mjög víða í samfélaginu. Spurningin er: Telur hæstv. forsætisráðherra þá sem nýta sameiginlegu fiskveiðiauðlindina greiða sanngjarna rentu til samfélagsins?

á þeim tíma sem hann vitnaði til breytt fyrirkomulagi veiðigjalda alloft. Ég tel að það hafi verið skref til framfara þegar veiðigjaldinu var breytt síðast að því leyti til að það var afkomutengt og eins og hv. þingmaður veit er reiknað með því að sú fjárhæð verði töluvert hærri á þessu ári en því síðasta vegna þessarar afkomutengingar. Það breytir því ekki að við þurfum að ræða þessi grundvallaratriði og ég tel að það sé margt sem þurfi frekari umræðu. Ég vil nefna hámarkshlutdeild fyrirtækja sem hefur verið hér til umræðu og hvort við teljum ásættanlegt það þak sem er á hlut einstakra fyrirtækja þegar kemur að aflaheimildum og sömuleiðis skilgreiningu á tengdum aðilum sem við erum hér að ræða á vettvangi þingsins.

máli er að við fylgjum þessum ákvæðum bæði hart eftir en tökum líka umræðuna um það hver við teljum að hámarkshlutdeild eigi að vera. Síðan er það veiðigjaldið sjálft sem við getum rætt og í þriðja lagi vil ég nefna hversu hátt hlutfall er sem við viljum hafa í þeim hluta fiskveiðistjórnarkerfisins sem við höfum kallað byggðatengdar aðgerðir og stendur núna í 5,3% en landsfundur minnar hreyfingar samþykkti að ætti að fara hækkandi í skrefum.

um hafa veiðigjöldin samt sem áður lækkað um meira en helming á því tímabili sem hún hefur stýrt og hagur útgerðarinnar hefur vænkast á sama tíma. Sú upphæð sem innheimt er nægir ekki einu sinni til að hafa umsjón með greininni.

sanngjörn renta snýst um þá stóru heildarmynd sem ég var að fara yfir. Hún snýst um það m.a. hvaða þak við viljum setja á eignarhluti í nýtingarheimildum. Hún snýst um þetta stóra samspil. Við það verður hv. þingmaður bara að sætta sig. Mér finnst þetta vera stærra mál. Ég held að við munum ekki leysa álitamálið um sanngjarna rentu með því að ræða hvort prósentutalan eigi að vera 33% eins og nú er eða hvort hún eigi að vera hærri eða lægri. Það held ég ekki að leysi það mál því við þurfum að horfa á þetta í heildarsamhengi fiskveiðistjórnarkerfisins. Hv. þingmaður hefur hins vegar áður spurt mig að þessu og ég svaraði því þá og svara því aftur nú: Ég tel að breytingarnar sem gerðar voru á fyrirkomulagi veiðigjalda í minni tíð hafi verið mjög til bóta.

Það skiptir okkur í Viðreisn auðvitað gríðarlega miklu máli að traust ríki um greinina þannig að hún fái áfram að vaxa og dafna á forsendum gegnsæis og skýrra leikreglna en líka á forsendum sáttar og réttlætis við þjóðina. Umræða síðustu vikna varðandi eignarhald, ítök, hagsmunaaðila, skort á gagnsæi og vantraust almennings til stjórnvalda í þessum efnum hlýtur að vera rík brýning fyrir hæstv. forsætisráðherra að setja fram skýr og ótvíræð skilaboð um auðlindaákvæðið sem eitthvert bit er í, ekki einhverja sýndarmennsku. Þá er ég að undirstrika að við þurfum að hafa ótvíræða tímabindingu. Norsk stjórnvöld, færeysk stjórnvöld, namibísk stjórnvöld eru skýr um það núna að verja almannahagsmuni með viðbrögðum sínum þegar kemur að sjávarútvegi. Það má eðlilega spyrja: Hvað hér? Hvað er gert hér? Sumir spyrja: Af hverju er meðvirknin svona mikil hér heima? Hvaða mynd er að teiknast upp á Íslandi?

en þar eru heimildir fyrir erlendu eignarhaldi í sjávarútvegi. Eins og kunnugt er lögðu Færeyingar fram og samþykktu frumvarp til laga um að takmarka erlent eignarhald í sjávarútvegi, sem er takmarkað á Íslandi. Bara til upplýsingar fyrir hv. þingmann þá kom einmitt sjávarútvegsráðherra Færeyinga á þeim tíma hingað til lands til að kynna hugmyndir sínar og fá innblástur frá Íslandi þar sem slíkar fjárfestingar erlendra aðila eru takmarkaðar. Nú hefur það komið fram hjá norska sjávarútvegsráðherranum að hann hafi grunsemdir um, eða að uppi séu grunsemdir um, að erlendir aðilar, þar með talið íslenskt fyrirtæki, séu að sniðganga lög sem gera ráð fyrir því

að þær séu þá annaðhvort tímabundnar eða uppsegjanlegar. Hv. þingmaður hefur talað fyrir því að þarna eigi eingöngu að tala um tímabindingu heimilda. Ég hef bent á að þarna geti verið ólík sjónarmið milli ólíkra auðlinda og mér finnist mikilvægt að slíkt ákvæði sé almennt, eigi við um allar auðlindir.

Virðulegi forseti. Já, ákallið er skýrt frá almenningi. Ákallið er um það að láta ekki sjávarútveginn verða út undan í þessu. Það er það sem er hættulegt. Í greinargerð með frumvarpi forsætisráðherra stendur skýrt, í hennar eigin frumvarpi: Auðlindaákvæðið breytir engu, breytir akkúrat engu. Það er þessi sýndarmennska sem ég er að tala um þegar verið er að setja fram auðlindaákvæði sem ekkert bit er í. í. Ég spyr um réttlætingu fyrir VG að vera í þessu ríkisstjórnarsamstarfi með Sjálfstæðisflokknum og Framsókn þegar sæti við borðsendann átti raunverulega skipta máli. Ég er þeirrar skoðunar og undirstrika það að við þurfum að tryggja gegnsæi, tillögu um dreifða eignaraðild. Við þurfum að tryggja tímabindinguna þannig að að þjóðin hafi ótvírætt forræði yfir auðlindinni, ekki afhenda hana með einhverjum loðnum hætti til til sjávarútvegsins til lengri tíma.

að þessum heimildum verði ekki úthlutað nema gætt sé jafnræðis og gagnsæis. Það er stórmál að kveða á um það í stjórnarskrá að með lögum skuli ákveða gjald fyrir nýtingu auðlinda. Hv. þingmaður getur ekki komið hingað upp og setið svo

Öryrkjabandalagið undrast af hverju landlæknisembættið sé að setja viðmið fyrir þessa þjónustu en því sé ekki fylgt eftir. Þessi staða helst í hendur við fjölgun öryrkja hér á Íslandi.

spyr beinlínis hvað heilbrigðisráðherra hafi gert eða sé að gera til að koma til móts við og breyta þessari stöðu. Þá vil ég nefna sérstaklega nýjan samning sem var undirritaður milli ráðuneytisins og Reykjavíkurborgar um heimahjúkrun í Reykjavík en í þeim samningi er lögð áhersla á að efla getu heimahjúkrunar í Reykjavík til að nýta velferðartækni í auknum mæli samhliða því að fjölga vitjunum, auka sérhæfingu og veita þverfaglega heilbrigðisþjónustu í meira mæli til fólks í heimahúsum. Þetta er risastór samningur og var undirritaður í miðju Covid þannig að það fór kannski ekki eins mikið fyrir þeirri undirritun og hefði verið tilefni til því að þarna erum við að tala um samning sem er upp á 2 milljarða kr. á ársgrundvelli. Þetta er því risastórt verkefni. Annað sem ég vil nefna er rekstur sérstaks öldrunarteymis hér á höfuðborgarsvæðinu sem var líka styrktur en með þjónustu þess teymis er verið að stefna að því að fækka sjúkrahúsinnlögnum. Það getur líka verið liður í að vinna gegn þeim vanda sem oft skapast á bráðamóttöku Landspítala. Þarna erum við að tala um tvö virkilega stór verkefni sem eru til þess að bæta þessa stöðu. Það er þó þannig og ég held að það finni allir fyrir því, sérstaklega núna í gegnum Covid, að þetta snýst ekki bara um umönnunarbyrði heldur líka um skyldur sem hvíla frekar á herðum kvenna en karla í heimilisrekstri sem koma til af alls konar álagi í kringum Covid-19. Þess vegna þurfum við að hafa sérstaklega kynjagleraugun á þegar við erum að greina áhrif faraldursins.

allt milli himins og jarðar í sinni síðari spurningu. En ég ætla að staldra sérstaklega við það að verið er að vinna að samningi við sjúkraþjálfara og vonandi klárast það bara núna á næstu vikum. Hv. þingmaður spyr sérstaklega líka um

og greiningin byggist einkum á svörum rekstraraðila. En það eru nokkrar spurningar sem er ósvarað og verið er að fara í saumana á í samstarfi við rekstraraðila. Ég tel að það sé afar mikilvægt að þetta skref hafi verið stigið mitt mat er að það er óásættanlegt að togast stöðugt á um forsendur í umræðu sem er svona mikilvæg eins og þessi umræða er. Við þurfum að ná að stilla saman strengi í ljósi þess hversu mikilvæg þjónustan er og ekki síst til framtíðar með breyttri aldurssamsetningu þjóðarinnar.

síns sem fætt er árið 2015 og á því að byrja grunnskólagöngu í haust. Fyrir liggur niðurstaða Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins um að barninu sé best borgið í sérdeild fyrir einhverfa og þar var sótt um fyrir barnið. Foreldrunum barst svar frá skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar 21. apríl með eftirfarandi yfirskrift, með leyfi forseta: „Fyrirhuguð synjun umsóknar um skólavist í sérhæfðri sérdeild fyrir einhverfa nemendur.“ nemendur.“ Í bréfinu kemur fram að sótt hafi verið um fyrir 38 nemendur í sérdeildum en aðeins átta pláss séu til ráðstöfunar. Í lögum um grunnskóla segir um rétt nemenda, með leyfi forseta: „Allir nemendur grunnskóla eiga rétt á kennslu við sitt hæfi í hvetjandi námsumhverfi í viðeigandi húsnæði sem tekur mið af þörfum þeirra og almennri vellíðan.“ Fyrirhuguð synjun um skólavist í sérhæfðri sérdeild fyrir einhverfa nemendur fer í bága við þetta afdráttarlausa ákvæði grunnskólalaga. Samkvæmt lögum um grunnskóla er sú kennsla á ábyrgð og kostnað sveitarfélags þar sem barnið býr, Reykjavíkurborgar í þessu tilfelli. Menntamálaráðuneyti hefur eftirlit með því að sveitarfélög uppfylli þær skyldur

Ég hef verið að líta á þetta mál sérstaklega út frá eftirlitshlutverki ráðuneytisins og kanna hvernig við getum unnið að því frekar að stuðla að því að fleiri börn komist að út frá þeirri greiningu sem þau eru búin að fá eins og er í þessu tilfelli.

og tillaga um að barnið eigi að vera í sérdeild en svo kemur annað svar frá sveitarfélaginu. Þetta er auðvitað eitthvað sem mennta- og menningarmálaráðuneytið vill skoða frekar, bara upp á framkvæmd

litið á þetta mál og mér finnst það brýnt. Aðgerðirnar eru inni í menntastefnu og frekari aðgerðir fyrirhugaðar til að uppfylla þessi lög.

Foreldrar sóttu ekki um ölmusu eða gjafir í þágu barns síns. Þau lögðu fram umsókn á grundvelli lögvarins réttar barnsins lögvarins réttar barnsins til að fá kennslu við sitt hæfi og þeim er svarað með tölfræðilegum upplýsingum sem ekkert erindi eiga til þeirra. Það er kaldhæðnislegt að sá sem undirritar bréf borgaryfirvalda ber starfsheitið verkefnastjóri Menntunar fyrir alla.

nái til allra barna. Allra.

hugum að því að fara enn frekar yfir þetta mál af því það er brýnt, eins og hv. þingmaður nefnir. Við viljum tryggja að í menntakerfinu okkar allir fundið sig og mjög jákvætt að hv. þingmaður nefni þetta mál og brýni okkur til góðra verka.

Vegna þessa bað héraðssaksóknari um aukið fjármagn fyrir sex stöðugildum til að ná að sinna verkefnum embættisins í nóvember 2019. Þeirri beiðni var hafnað í fjárlagavinnu fyrir árið 2020. Starfsfólki á rannsóknarsviði héraðssaksóknara fjölgaði þó um sex stöðugildi um mitt ár 2020. Það er í sjálfu sér áhugavert að það sé hægt þegar engin fjárheimild er fyrir því, en samkvæmt heimildum er um að ræða 30 milljónir úr dómsmálaráðuneytinu sem var einhvern veginn hægt að skrapa saman. Þrátt fyrir þetta er staða verkefna þó enn svipuð og áður, verri ef tekið er tillit til aukinna verkefna vegna nýlegra laga. Í víðara samhengi sjáum við svo erindi umboðsmanns Alþingis mörg ár aftur í tímann um auknar fjárheimildir til að sinna frumkvæðisrannsóknum og meiri hluta þingsins sem hafnar þeim beiðnum. Það er líka skortur á fjármagni hjá Samkeppniseftirlitinu, Fiskistofu, Ríkisendurskoðun og Persónuvernd til að sinna frumkvæðisrannsóknum og örugglega hjá fleiri stofnunum. Þetta voru bara þær stofnanir sem var auðvelt að finna heimildir fyrir um slíkan skort. Spurningin er því: Ef ásýnd stjórnmálanna er lykilatriði, þegar kemur að trausti, hvernig er það traustvekjandi að sjá áþreifanlegar aðgerðir í Noregi, Færeyjum og Namibíu vegna Samherjamálsins,

ekki með afgreiðslu hér í þinginu heldur af varasjóðum dómsmálaráðuneytis, sem er það sem lög um opinber fjármál ganga út á, þ.e. einmitt að hægt sé að nýta þá fjármuni sem eru til staðar í varasjóðum ef um er að ræða einhvers konar tímabundið álag. Ég ætla að segja það, herra forseti, því að mér finnst ekki gott ef gott ef gefið er í skyn hér að ekki sé verið að sinna þessari rannsókn af fullri alvöru, að það er alls ekki mín sannfæring. Mín sannfæring er sú að héraðssaksóknari sé svo sannarlega að sinna þessari rannsókn af fullri alvöru og hann hefur skýrar yfirlýsingar stjórnvalda um að hann

Nú síðast lá það fyrir að héraðssaksóknari hefði fengið úrskurð um að fá aðgang að þeim gögnum sem óskað var eftir eftir einhvers konar samtöl, rekistefnu, fyrir dómstólum. Mér finnst mikilvægt að segja að ég hef fulla trú á því að embættið sé að sinna þessu af atorku, en auðvitað tekur þetta tíma. Hvað varðar eftirlitsstofnanirnar almennt vil ég nefna þá eftirlitsstofnun sem undir mig heyrir í sameinuðum Seðlabanka og Fjármálaeftirliti. Sú sameining hefur tekist vel. Nú stendur til að skipa nefnd sem tekur út hvernig hún hefur tekist, eins og samþykkt var hér af hálfu Alþingis. Við sjáum það hins vegar að traust almennings, af því að hv. þingmaður ræðir það, hefur aukist mjög á stofnuninni sem ég held að sé til marks um að stofnunin er að sinna hlutverki sínu í þágu almennings af fullri alvöru. Þá er ég auðvitað að vitna til bæði Seðlabanka og Fjármálaeftirlits sem runnu þarna saman í eina stofnun. Við höfum þarna mjög góð dæmi um stofnanir sem njóta mikils trausts og eru að sinna verkum sínum af heilindum og af alvöru.

Með stofnun þjóðgarðs á svæðinu er verið að tengja saman friðlönd á svæðinu og friðlýsa undir sama verndarflokk. Mikil sátt er um þau svæði sem upp eru talin hér að framan sem friðunarsvæði.

En því er ósvarað hvernig staðið verður að fjármögnun á uppbyggingu þjóðgarðsins. Nú má ætla að þjóðgarður sé aðdráttarafl ferðamanna og íbúa svæðisins. Því þarf að undirbúa umferð ferðamanna. Það kostar bæði að vernda umhverfið og bæta aðgengi. Fjárframlög verða að vera tryggð fyrir fram þannig að um innantóm loforð sé ekki að ræða. Því vil ég spyrja hæstv. ráðherra í fyrra í fyrra skipti: Hvað er áætlað að þessi uppbygging kosti næstu fimm árin og er þessi fjármögnun tryggð? Hvernig er samráðsferli og hvernig hefur samráðsferli verið háttað við sveitarfélögin um verkefnið

Hæstv. forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni fyrir þessa fínu fyrirspurn. Mig langar að byrja á því að geta þess að margt hefur í raun þegar verið gert á þessu svæði, sérstaklega á Dynjandasvæðinu. Ég held að þar sé búið að ráðast í uppbyggingu fyrir 200 eða 250 milljónir, ef ég man rétt. En fyrir áframhaldandi uppbyggingu innviða þarna þarf að liggja fyrir greining á þörfinni og sú greining stendur yfir núna. Við höfum falið Vestfjarðarstofu að vinna það. Það er síðan starfshópur í gangi í kringum friðlýsinguna með aðkomu heimamanna sem er í samstarfi við þá aðila sem vinna þessa greiningarvinnu. Þegar hún liggur fyrir, sem ætti að vera núna í maímánuði, er betur hægt að svara spurningunni um hversu mikið það verður sem þarna má gera ráð fyrir. En það þarf að huga að gestastofum, uppbyggingu göngustíga og fleiri þáttum. Það er hins vegar alveg ljóst að ráðinn verður þjóðgarðsvörður á þetta svæði og aðstoðarmaður þjóðgarðsvarðar eins og er í hinum þjóðgörðunum okkar. Það er alla vega öruggt að svo verði og það fjármagn er til. En nákvæmlega hvernig síðan sú uppbygging sem áætluð er á næstu fimm árum verður útfærð, þá horfum við að sjálfsögðu til landsáætlunar um uppbyggingu innviða sem er okkar lykilstjórntæki í að fjármagna innviðauppbyggingu.

og samráðsfundur á netinu, ég held að um 60 manns hafi sótt þann fund, og fleiri slíkir fundir fyrirhugaðir. Við höfum sent dreifibréf til íbúa og fleira í þeim dúr og síðan er umsagnarfrestur til 26. maí þannig að öll geta haft áhrif á það og sent inn athugasemdir.

Með því náum við hámarksábata og sátt um verkefnið. En til að það geti orðið þarf að vanda allan undirbúning og áform. Ég hef heyrt að það eigi að stofna þjóðgarðinn núna 17. júní næstkomandi og enn er ekki tryggt fjármagn í þá uppbyggingu sem þarf að vera.

Í stjórnarsáttmálanum okkar stendur að skoða eigi möguleika á fleiri þjóðgörðum en þjóðgarði á miðhálendinu. Þetta er eitt af því sem við fórum í, vinna sem við settum í gang og hún hefur verið unnin í miklu samstarfi við heimafólk og

þar sem mig fýsti að vita hvernig nýting hefði verið á 500 millj. kr. styrk til sumarnáms fyrir atvinnulausa vegna Covid. Það eru uppi vísbendingar um að þessir fjármunir hafi að stórum hluta runnið í

renni til opinberra aðila sem nýti þá beint í samkeppni við einkafyrirtæki sem eiga undir högg að sækja fyrir vegna Covid og þurfa sannarlega ekki á slíkum ráðstöfunum ríkisstjórnarinnar

til hæstv. menntamálaráðherra um forsendur að baki áfrýjun dóms, spurningar sem varða dómsmál sem er afar umdeilt í íslensku samfélagi, vil ég leyfa mér að segja, enda er það höfðað í nafni íslenska ríkisins

til Landsréttar. Hér ættu ekki að vera flókin og umfangsmikil gögn að baki. Þetta er ekki tölfræði eða neitt slíkt heldur: Við hverja ráðfærði ráðherrann sig? Hvaða lögfræðingar komust að þeirri niðurstöðu á þessum fjórum klukkustundum að þetta væri góður vegur að feta? Mér skilst að ráðherra eigi að hafa 15 daga til að svara þessu. Þeir eru augljóslega liðnir. Um mánuði síðar óskaði hún eftir viðbótarfresti. Ég vek athygli á því að það eru 17

4. febrúar síðastliðinn. Ég kannast ekki við, herra forseti, að það hafi verið beðið um frest til að svara þessari fyrirspurn sem er nokkuð skýr og einföld,

forseti. Ég vil taka undir með systrum mínum sem töluðu hér áðan, og fleiri þingmönnum, varðandi það að

komin langt fram yfir þann tíma sem alla jafna er viðhafður við að svara slíkum fyrirspurnum. Það er einfaldlega verið að fara fram á að ráðherra standi skil á því hvernig þessi hálfi milljarður hafi nýst, hvernig fjármagnið hafi skipst á milli háskólakennslu til eininga annars vegar og hins vegar til endur- og símenntunarstofnana háskólanna hins vegar sem eru í beinni samkeppni við fræðslufyrirtæki á markaði, lítil sem stór. Eftirlitsstofnun EFTA er að skoða þetta og fleiri aðilar. Það vekur satt best að segja, þrátt fyrir þann mikla hug sem stjórnvöld hafa sýnt í að tefja birtingu skýrslna og

Herra forseti. Ég vil taka undir með þeim þingmönnum sem hér hafa talað. Það er ólíðandi hvernig

nákvæmlega einstök tilvik varðandi þær fyrirspurnir sem hv. þingmenn hafa verið að vísa í hér en verð bara að vekja athygli á því að það hefur auðvitað verið um það rætt margoft og margoft verið verið gerðar tilraunir til þess af hálfu þingsins að þrýsta á svör frá ráðherrum. Auðvitað eru aðstæður mismunandi og sum mál krefjast meiri undirbúnings og lengri vinnu en önnur þannig að það geta verið alls konar skýringar á því. Ég kannast ekki við að þetta sé eitthvað verra heldur en heldur en oft hefur verið. Hins vegar hefur okkur kannski ekki tekist nægilega vel að bæta vinnubrögð að þessu leyti eins og við ætluðum okkur. Að öðru. Ég vildi nefna að ég held að málið sem hv. þm. Björn Leví Gunnarsson vísaði til og er að fá frekar hraða meðferð í þinginu, að það ætti engu að síður að vera hægt að gera það. Þetta er mikilvægt mál sem varðar framlengingu ýmissa aðgerða og ætti ekki að vera flókið fyrir hæstv. Alþingi að taka afstöðu til þeirra framlengingar. þær fyrirspurnir og þær skýrslur sem hér bar á góma og mun grennslast fyrir um stöðuna á þeim og eftir atvikum kannski kannski taka skoðun á þeim sem elstar eru orðnar án þess að svör hafi komið, sérstaklega ef ekki hefur verið óskað eftir fresti til að veita þau. En forseti vekur líka athygli á því að hv. þingmenn geta að sjálfsögðu snúið sér til hans án þess að taka til þess tíma í ræðustóli Alþingis ef þeir vilja fá liðsinni hans við að grennslast fyrir um mál af þessu tagi.

innan 15 daga eða biðja um frest þannig að þeir sem eru að biðja um svör við fyrirspurnum sem voru settar fram í desember síðastliðnum eða febrúar eru svo sem ekki að biðja um neina ölmusu þegar þeir biðja um að svör berist, sjálfsögð svör. Ég ætla enn að minna á það að framan á bókarkápu samstarfssamnings þessarar ríkisstjórnar er talað um eflingu Alþingis.

Hæstv. forseti. Ég ætla einmitt líka að bæta í þá flóru sem er komin hér fram og ég skil vel og treysti hæstv. forseta til að ganga okkar erinda. Ég er með nokkrar fyrirspurnir. Það eru þá sérstaklega tvær fyrirspurnir sem snúa að menntamálaráðherra og svo er ein fyrirspurn um nýtingu séreignarsparnaðar til fjármálaráðherra. Ég skil vel að það er kannski ekki æskilegt að eyða öllum deginum í það að ræða þetta en það hvílir auðvitað á okkur skylda að upplýsa fólk um hvað er um að vera, að við séum að kalla eftir svörum, og það er það sem við erum að gera hér í ræðustól.

Ég tek undir mikilvægi þessa máls, að það fari áfram, ekki síst í ljósi þess að við þurfum að senda út skýr skilaboð varðandi atvinnuuppbyggingu á Suðurnesjum og það þarf að gera í samráði við heimamenn. Mér sýnist á öllu, eftir meðferð málsins í nefndinni, að svo sé. Það eru reyndar ótal tækifæri til uppbyggingar,

tel ég engu að síður mikilvægt að við endurskoðum þá ferla sem við höfum hér innan veggja þingsins í þá veru hvernig hægt er að gera

gott að sjá að við erum að breyta umgjörðinni varðandi umskiptin í tengslum við Kadeco, hvernig við ætlum að byggja upp á gamla varnarsvæðinu og ég tel það skref sem hér um ræðir vera rétt og skynsamlegt um leið og ég vona að það fjölgi

í stærri myndinni, hvernig við tökum á ákvörðunum um frekari varnaruppbyggingu hér á Íslandi.

ansi glannalegt í vistgötum sem sannarlega eru ekki ætlaðar til aksturs; 15 km hraði leyfir býsna hraðan akstur þegar tekið er tillit til þess að þar er gangandi fólk og jafnvel börn að leik og annað slíkt.

ákveðið lægri hraða innan sinna sveitarfélaga þegar um er að ræða vistgötur, þannig að þau hafi enn einhvern sjálfsákvörðunarrétt á þessum tilteknu vistgötum? Hvar liggur þekking hv. framsögumanns á því? Veit hann það eða hefur hann skoðað þau mál?

Ég hef satt best að segja töluverðar áhyggjur af því að þetta dragi úr þeim markmiðum sem verið er að ná fram með vistgötum en sagan en sagan hefur sýnt að þær eru gríðarlega mikilvægar. Ég bý sjálf við eina og þekki vel hversu gott það er að hafa svona svæði þar sem

nær óframkvæmanlega. Mér finnst þetta einföld skýring og ódýr, þ.e. að stjórnsýslustofnun eins og Samgöngustofa geti raunverulega, eftir að lagaákvæði kveður á um hlutverk hennar

Ég er mótfallinn svona vinnubrögðum og einnig því að nefndin skuli ekki finna betri lausn

fyrir þá aðila sem þurfa að sækja sér slík vottorð. Þetta er ákveðið vandamál og þetta er kannski vandamálið sem Samgöngustofa stóð frammi fyrir, að geta ekki sinnt öllu landinu sómasamlega. Það að bjóða fólki úti á landi að koma í bæinn til að leita til trúnaðarlæknis Samgöngustofu var kannski það sem var illframkvæmanlegt, ég veit það ekki. Ég veit það ekki nákvæmlega. En það eru þessi vinnubrögð sem ég er mótfallinn og mér finnst það ákveðin uppgjöf

Herra forseti. Ég mæli hér fyrir nefndaráliti með breytingartillögu frá allsherjar- og menntamálanefnd um tillögu til þingsályktunar um nýja þýðingu á samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Nefndinni bárust nokkrar umsagnir um málið og fékk einnig til sín gesti. Ég ætla ekki að nota tímann hér til að lesa það allt saman upp en áhugasamir geta kynnt kynnt sér það í þingskjalinu sem nefndarálitið er á. Með þessari þingsályktunartillögu er lagt til að ný þýðing á samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks komi í stað fyrri þýðingar sem fylgdi með tillögu til þingsályktunar um fullgildingu samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks sem varð að þingsályktun nr. 61/145 61/145 árið 2016. Að mati nefndarinnar samræmist ný þýðing mun betur grundvallarhugmyndum samningsins en fyrri fyrri þýðing og gestir nefndarinnar og umsagnaraðilar voru á einu máli um að nýja þýðingin væri betri. Þá tekur nefndin undir sjónarmið um mikilvægi þess að stjórnvöld ráðist í átak til að kynna nýja þýðingu samningsins og um leið leita leiða til að taka úr umferð eldri og mismunandi útgáfur af samningnum. Ég vil undirstrika að það er mjög mikilvægt að þetta verði gert. Það eru ekki einungis stjórnvöld og ráðuneyti sem þurfa að gera þetta á sínum heimasíðum og á á sínum vefjum heldur vil ég líka biðla til félagasamtaka sem hafa birt þýðingarnar, m.a. til að auka aðgengi fólks að samningnum, að skipta þeim út fyrir þessa nýju þýðingu sem ég á von á að við lögfestum hér á allra næstu dögum. Þá leggur nefndin einnig áherslu á að þýðingin verði sett fram á aðgengilegu formi og verði m.a. gefin út á táknmáli og blindraletri. Þá komu fram sjónarmið um mikilvægi þess að almennar athugasemdir, eða það sem á ensku kallast „general comments“, sem gefnar hafa verið út um túlkun einstakra ákvæða samningsins, verði einnig þýddar og gerðar aðgengilegar á auðlesnu formi. Þær athugasemdir eru mikilvægur liður í því að gera fötluðu fólki kleift að skilja og þekkja réttindi sín og standa vörð um þau. En einnig til þess að auka þekkingu og skilning almennings á samningnum, þó einkum þeirra sem starfa til að mynda í réttarvörslukerfinu eða í félags- og heilbrigðiskerfinu. Þetta er nauðsynlegt til þess að allur almenningur geti kynnt sér og tileinkað sér þennan samning því að það er ekki nóg að fatlað fólk eingöngu þekki innihald hans og þau réttindi sem hann á að veita. Það munu aldrei verða alvörubreytingar og samningurinn mun aldrei öðlast fullt vægi nema samfélagið allt skilji mikilvægi hans. Í ljósi þeirrar vinnu sem liggur til grundvallar við nýja þýðingu samningsins telur nefndin æskilegt að ráðist verði í að þýða þessar almennu athugasemdir og tryggja enn frekar vernd réttinda sem um ræðir. þeim efnum er mikilvægt að halda áfram að eiga víðtækt samráð við fatlað fólk og aðra hagsmunaaðila. Herra forseti. Að lokum leggur nefndin til orðalagsbreytingar á texta þingsályktunartillögunnar. Henni er ekki ætlað að hafa efnisleg áhrif en nefndin telur æskilegra að vísa til auglýsingar í Stjórnartíðindum þar sem fyrri þýðing samningsins var birt, sérstaklega í ljósi þess að samningurinn fylgdi ekki þingsályktunartillögunni sjálfri,

breytinguna á orðalaginu en ítreka að breytingunni er ekki ætlað að hafa neina efnislega þýðingu, er einungis til þess að það sé alveg kristaltært

Herra forseti. Ég fagna því mjög að við séum komin á þann stað að ég sé að mæla fyrir nefndaráliti um nýja þýðingu á samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks sem fyrir sem fyrir liggur að er einróma sátt og samhugur um. Það skiptir gríðarlega miklu máli fyrir réttindi fatlaðs fólks og það skiptir gríðarlega miklu máli fyrir íslenskt samfélag að þessi samningur sé vel þýddur og þar með hægt að nota hann til að bæta réttindi fatlaðs fólks. Eins og heyra mátti þá er þetta

samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Þetta mál er um nýja þýðingu á samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. En, herra forseti, það er ekki nóg að þýða umræddan samning, við þurfum að lögfesta hann. Við erum búin að samþykkja það í þessum sal að við viljum lögfesta þennan grundvallarmannréttindasamning og það gerðum við fyrir tveimur árum.

Í þessu máli var ríkisstjórninni beinlínis falið af þinginu að undirbúa lögfestinguna og átti ríkisstjórnin að leggja fram frumvarp á Alþingi sem fæli í sér lögfestingu samningsins

og þetta hefur ekki verið gert. Ég kalla eftir liðsinni forsetans og kollega minna hér á þingi við að kalla eftir þessu frumvarpi inn í þennan sal áður en þingi er slitið. Það var sorglegt þegar ég skoðaði málaskrá ríkisstjórnarinnar í upphafi þessa vetrar, en málaskráin segir til um hvaða mál ríkisstjórnin ætlar að leggja fram í vetur, og þar kom ekkert slíkt frumvarp

Það er óumdeilt að það risaskref myndi stórbæta réttindi þessa hóps. Eins og fjölmargir dómar sýna er mikill munur á lögfestingu og fullgildingu. Við erum búin að fullgilda samninginn en við erum ekki búin að lögfesta hann. Hæstiréttur hefur bent á það í sínum dómum að í ljósi þess að samningurinn er ekki lögfestur þurfi stjórnvöld með ákveðnum hætti ekki að framfylgja honum eins og hann væri lög. Við höfum einungis

Og mér leiðist ekki að minnast á að það var einnig þingmál frá mér á sínum tíma, sem fékkst samþykkt hér á Alþingi, um að lögfesta bæri barnasáttmálann.

En, herra forseti, þetta mál snertir ekki bara fatlað fólk á Íslandi heldur alla þjóðina. Vilji þingsins er alveg skýr og sé hann ekki virtur í þessu máli af öllum er um stórfrétt að ræða.

Þetta er ekki í fyrsta sinn, herra forseti, sem Öryrkjabandalagið neyðist til að kaupa heilsíðuauglýsingu í blöðunum til að kalla eftir því að vilji þingsins sé virtur.

þegar kemur að nákvæmlega þessum hópi fólks sem við þurfum sérstaklega að taka utan um og erum búin að segja mjög skýrt hér í þinginu að við viljum taka utan um. Enn og aftur er það framkvæmdarvaldið sem sýnir ekki frumkvæði til þess að fylgja þessu

Hann hefur rassskellt stjórnvöld, m.a. þessa ríkisstjórn, hressilega og það er bara í lagi svo lengi sem við erum að ýta undir réttarbætur, gegnsæi og upplýsingar í þeirri viðleitni okkar að gera samfélagið okkar betra í þágu allra, hvort sem það er í þágu mannréttinda eða annarra þátta. Þess vegna vil ég spyrja hv. þingmann: Af hverju telur hann að ríkisstjórnin dragi lappirnar í þessu þegar vilji þingsins er algerlega ótvíræður í þessu mikilvæga máli?

Forseti. Ég var ein þeirra þingmanna sem greiddu atkvæði með því að samningur Sameinuðu þjóðanna, um réttindi fatlaðs fólks, yrði lögfestur og ég hef svo sannarlega ekki skipt um skoðun í því máli

sem er hafið yfir allan vafa þegar samningur er lögfestur. Því miður er þetta, held ég, fjórða eða fimmta útgáfan af þýðingu sem við erum að fjalla um núna. Því miður var í upphafi ekki haft nægilegt samráð við hreyfingu fatlaðs fólks og fræðimenn

samningurinn verði lögfestur vil ég samt minna á að það er þó búið að fullgilda hann. Það má ekki setja nein lög sem eru í andstöðu við samninginn og það skiptir máli.

Ég tel að það séu allir hér á leið í sömu átt. En eins og ég sagði í fyrra andsvari mínu við hv. þingmann þá skiptir grundvallarmáli að vera með þýðingu á samningnum sem er hafin yfir vafa og þýðingu sem algjör samstaða ríkir um og ánægja með. Það skref erum við að stíga með þessari þingsályktunartillögu, að vera með texta á samningi sem er hafinn yfir vafa.

Ég er að hvetja ríkisstjórnina og stjórnarflokkana til að standa við vilja þingsins í þessum málum öllum.

fram gagnvart þessu bútasaumaða bákni sem er búið að búa til, sem er eitt það skelfilegasta í sögu okkar og okkur til háborinnar skammar, að við skulum vera með kerfi sem kerfisbundið brýtur réttindi á fólki.

Herra forseti. Sem framsögumaður nefndarálits í þessu máli vil ég koma eftirfarandi á framfæri: Staða sóttvarnamála og umræður um þau snúast þannig í samfélögum og hér í þingsal

ná um það samkomulagi, enda flytur nefndin málið en ekki ráðherra eins og kunnugt er. Að mínu mati er ágætur þinglegur bragur á því að ræða það einu sinni enn með eins konar framhaldsnefndarálit fyrir augum.

til laga um breytingu á ýmsum lögum til að mæta efnahagslegum áhrifum heimsfaraldurs kórónuveiru. Þetta er tvíþætt.

að þeir hafi heimild til þess að dreifa þeim greiðslum í allt að 48 mánuði. Þá er einnig lagt til að heimild til úttektar á séreignarsparnaði taki gildi að nýju. Þetta er úttekt án skilyrða en bundin því að fullur skattur sé greiddur. Eins og kemur fram í nefndarálitinu bárust nefndinni ábendingar, eða réttara sagt óskir um önnur atriði sem tengjast ekki þessu frumvarpi. Við þeim óskum var ekki

er að aðili sé á umsóknardegi í skilum með önnur opinber gjöld, skatta og skattsektir. Samkvæmt frumvarpinu er miðað við að þetta sé á eindaga 31. desember 2020. Í umsögn Skattsins er hins vegar bent á að betur fari

Þá eru einnig lagðar til breytingar þess efnis að verði bú aðila sem nýtur heimildar til greiðsludreifingar tekið til gjaldþrotaskipta eða aðila slitið á tímabili greiðsludreifingarinnar, þ.e. þessa 48 mánuði, falli kröfur á gjalddaga á úrskurðardegi um gjaldþrotaskipti eða við afskráningu.

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, með fyrirvara, og Hjálmar Bogi Hafliðason.

hér um ræðir heimilar úttekt á séreignarsparnaði sem er ekki inn á lán, til íbúðakaupa eða neitt slíkt heldur hrein úttekt. Af því greiðist síðan fullur skattur í samræmi við skattalög.

um að einstaklingum — og það skiptir ekki máli hvaða einstaklingur þar á í hlut — sé heimilt að nýta sér séreignarsparnað upp að ákveðnu marki vegna kaupa á fyrstu eign í allt að tíu ár og það er án skattgreiðslna, skattfrjálst. Ég veit að þetta hefur skipt marga gríðarlega miklu máli, hvort heldur menn eru á almennum vinnumarkaði, eru öryrkjar, alveg óháð stöðu þeirra. þeirra. Hæstv. fjármálaráðherra hefur auk þess lagt fram frumvarp, sem er til efnislegrar meðferðar í efnahags- og viðskiptanefnd og umsóknarfrestur rennur út 14. maí ef ég man rétt,

o.s.frv. Það kann að vera og nefndin hlýtur að skoða það. Ég verð hins vegar að hafa pínu fyrirvara á því sem ég segi en mér finnst ábending hv. þingmanns

fyrir lok þessa mánaðar þannig að fólk geti haldið áfram að nýta sér séreignarsparnað inn á greiðslu íbúðalána vegna annarrar, þriðju eða fjórðu íbúðar.

Samhljóma heimild var á meðal þeirra úrræða sem gripið var til snemma í faraldrinum og gilti sú heimild út árið 2020. Úrræðið hafi verið talsvert nýtt og nokkuð sé um að einstaklingar hafi óskað eftir því við stjórnvöld að úttekt verði heimiluð að nýju.

Í sjálfu sér geri ég ekki athugasemdir við það. Þetta hefur náttúrlega nýst mörgum mjög vel og alltaf gott að eiga sparnað sem er hægt að nýta á erfiðum tímum eins og í atvinnumissi sem margir hafa þurft að glíma við vegna veirufaraldursins.

Að sjálfsögðu, ég geri ekki lítið úr því, er mikilvægt fyrir þá sem verða fyrir tekjutapi vegna veirufaraldursins að eiga þann kost að taka út sparnaðinn eða hluta hans, sérstaklega ef ekki er annar sparnaður fyrir hendi. En það er líka mikilvægt að hafa í huga að hjá flestum lækka ráðstöfunartekjurnar þegar starfsævinni lýkur

og hversu mikið er maður að skerða lífeyrinn til framtíðar ef maður tekur jafnvel út allt saman? Svo má heldur ekki gleyma því að þetta sparnaðarform er einnig séreign þess sem

framsetning þeirra tölulegu upplýsinga sem þar eru sundurgreindar eftir þeim stuðningsaðgerðum sem gripið hefur verið til, hvort heldur það eru hlutastörf, viðspyrnustyrkir, tekjustyrkir, lokunarstyrkir o.s.frv., sé

bæði í heild en líka einstakra aðgerða. Ég tek undir með hv. þingmanni að það er verkefni sem við þurfum að ráðast í á komandi mánuðum.

sem er kannski erfiðara að leggja mat á akkúrat hér og nú. En þetta er eitthvað sem við þurfum að gera miklu meira af í ríkisfjármálunum, við þurfum að

svart á hvítu hver árangurinn er af tilteknum aðgerðum sem fela í sér útgjöld af hálfu ríkissjóðs hverju sinni. Þetta hefur verið

Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir þingsályktunartillögu um Barnvænt Ísland – framkvæmd barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Hér er um að ræða fyrstu stefnu og aðgerðaáætlun sem íslensk stjórnvöld setja fram til að fylgja eftir innleiðingu þessa mikilvæga sáttmála. Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins eða barnasáttmálinn var samþykktur á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna þann 20. nóvember 1989. Samningurinn var undirritaður af Íslands hálfu 26. janúar 1990 og fullgiltur 28. október 1992. Barnasáttmálinn var svo lögfestur á Alþingi í febrúar 2013. Liggur því fyrir skýr vilji til að gera mannréttindum barna hátt undir höfði hér á landi. Hingað til hefur framkvæmdinni þó ekki verið fylgt eftir með nægilega markvissum hætti. Samkvæmt barnasáttmálanum bera aðildarríki ábyrgð á innleiðingarferli hans og þeim skyldum sem honum fylgja. Það felur m.a. í sér að ná fram sýnilegum og raunverulegum ávinningi fyrir börn og skapa menningar- og félagslegt umhverfi þar sem réttindi barna eru virt og þau geti geta notið þeirra. Í embætti mínu sem félags- og barnamálaráðherra hef ég lagt ríka áherslu á velferð og réttindi barna og er þingsályktunartillaga þessi hluti yfirgripsmikillar vinnu sem unnin hefur verið í félagsmálaráðuneytinu með aðkomu fjölda aðila við að endurskoða og efla þjónustu og stuðning við börn og fjölskyldur þeirra. Verði þingsályktunartillagan samþykkt mun Ísland skipa sér í fremstu röð á heimsvísu þegar kemur að mannréttindum barna og eftirfylgni þeirra. Helsta markmið stefnunnar og aðgerðaáætlunarinnar, sem er meðfylgjandi, er að uppfylla ýtrustu kröfur barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna og skyldur stjórnvalda samkvæmt barnasáttmálanum. Með stefnunni verður lögfestingu sáttmálans fylgt eftir með markvissum hætti og tryggt að sáttmálinn sé rauður þráður í stefnumótun og aðgerðum stjórnvalda. Markmið stefnunnar er enn fremur að tryggja jafnræði og markvissa þátttöku barna og ungmenna innan stjórnsýslunnar, auka samstarf milli opinberra aðila með velferð og réttindi barna að leiðarljósi, tryggja markvisst verklag við hagsmunamat út frá réttindum og velferð barna og auka þekkingu á réttindum barna innan samfélagsins. Með þessu tryggjum við enn fremur markvissa þátttöku barna og ungmenna og sköpum aukinn skilning á því að í röddum þeirra, sjónarmiðum og reynslu liggja verðmæti sem eru grundvöllur fyrir því að skapa samfélag þar sem réttindi barna eru virt í hvívetna. Virðulegi forseti. Í september 2018 undirritaði sá sem hér stendur, ásamt ráðherrum heilbrigðismála, mennta- og menningarmála, dómsmála, samgöngu- og sveitarstjórnarmála og Sambandi íslenskra sveitarfélaga, viljayfirlýsingu um að afnema hindranir milli kerfa, bæta þjónustu í þágu barna og skapa barnvænt samfélag á Íslandi. Þar lýstu framangreindir aðilar yfir vilja til að auka samstarf milli málefnasviða sem undir þá heyra og varða réttindi og farsæld barna. Í stefnuyfirlýsingu núverandi ríkisstjórnar segir að leggja skuli áherslu á að skapa barnvænt samfélag og framfylgja ákvæðum barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, m.a. með tilliti til þess að auka áhrif barna í íslensku samfélagi. Á grundvelli þessa lagði sá sem hér stendur fyrir ríkisstjórn í febrúar 2019 tillögu þess efnis að stefnt yrði að aukinni þátttöku barna og ungmenna í stefnumótun stjórnvalda sem og tillögu um að allar stærri ákvarðanir og lagafrumvörp skuli rýnd út frá réttindum barna. Vinna hófst strax í kjölfarið í félagsmálaráðuneytinu við mótun heildstæðrar stefnu um innleiðingu barnasáttmálans þar sem m.a. er lögð áhersla á þátttöku barna og hagsmunamat út frá réttindum barna. Stefnan og aðgerðaáætlunin byggja á almennum athugasemdum barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna sem leggja áherslu á að markviss innleiðing sáttmálans sé bæði heildstæð og fjölþætt. Forsendur sáttmálans eru rauður þráður í starfsemi hins opinbera og endurspeglast í viðhorfum og ákvörðunum þeirra sem vinna með börn eða koma að málum þeirra með einum eða öðrum hætti. Jafnframt ber aðildarríkjum að tryggja að góð þekking á réttindum barna sé til staðar í samfélaginu öllu og til séu verklagsreglur og ferli innan stjórnsýslunnar sem aðgerðabinda réttindi barna og stuðla að því að sáttmálinn sé hluti af stefnumótun, lagasetningu og öllum ákvörðunum stjórnvalda sem hafa áhrif á börn með einum eða öðrum hætti. Sjónarmið og þátttaka barna þarf að vera leiðarstef í allri vinnu stjórnvalda til þess að við getum uppfyllt markmið barnasáttmálans. Þessi stefna var unnin í samstarfi við stýrihóp Stjórnarráðsins um málefni barna og að henni hafa einnig komið opinberir aðilar, félagasamtök og síðast en ekki síst börn og ungmenni. Um víðtækt samráð var að ræða og voru drög stefnunnar kynnt í samráðsgátt stjórnvalda vorið 2020. Í kjölfarið skipaði sá sem hér stendur nefnd sem falið var að vinna áfram með stefnuna, taka tillit til þeirra athugasemda sem kæmu fram og vinna aðgerðaáætlun um Barnvænt Ísland sem næði til ákveðins árafjölda. Nefndin var skipuð fulltrúum frá félagsmálaráðuneyti, dómsmálaráðuneyti, mennta- og menningarmálaráðuneyti, Sambandi íslenskra sveitarfélaga og frá umboðsmanni barna. Samhliða störfum nefndarinnar var embætti umboðsmanns barna falið að vinna í samráði við börn og ungmenni um efni stefnunnar og tóku 800 börn víðs vegar af landinu þátt í að móta stefnuna. Nefndin skilaði lokadrögum um stefnu og aðgerðaáætlun um Barnvænt Ísland í janúar síðastliðnum og liggur nú fyrir endanleg þingsályktunartillaga byggð á þeirri stefnu og aðgerðaáætlun um Barnvænt Ísland – framkvæmd barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Stefnan og aðgerðaáætlunin miða að því, eins og áður sagði, að uppfylla ýtrustu kröfur barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna og skyldur stjórnvalda samkvæmt barnasáttmálanum. Helstu atriði stefnunnar eru m.a. að þróa þátttökuvettvang stjórnvalda við börn og ungmenni á landsvísu, standa fyrir formlegri úttekt á möguleikum og upplifunum barna og ungmenna af þátttöku og samráði við opinbera aðila í samstarfi m.a. við Evrópuráðið, að samráðsgátt stjórnvalda verði gerð aðgengilegri fyrir börn og ungmenni, að þróa mælaborð sem heldur utan um víðtækt tölfræðilegt yfirlit yfir velferð, líðan og réttindi barna á Íslandi, að móta og innleiða hagsmunamat út frá réttindum barna sem verði hluti af skyldubundnu ferli við undirbúning lagafrumvarpa, stefnumótandi ákvarðana og ákvarðana í málefnum einstakra barna, að auka réttindagæslu fyrir börn hjá embætti umboðsmanns barna, að fullgilda og hefja undirbúning að fullgildingu þriðju valkvæðu bókunarinnar við barnasáttmálann um sjálfstæða kæruleið til barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna, að móta heildstæða stefnu í málefnum barna og ungmenna á landsvísu, að endurskoða og samræma lagaákvæði við barnasáttmálann, að fullgilda Haag-samninginn í barnavernd, að tryggja markvissan stuðning við innleiðingu barnasáttmálans inn í skóla og frístundastarf, að tryggja áframhaldandi stuðning við sveitarfélög um innleiðingu barnasáttmálans undir formerkjum verkefnisins Barnvæn sveitarfélög, að greina menntun fagaðila sem vinna með og fyrir börn og greina þekkingu þeirra á réttindum barna, að tryggja markvissa eftirfylgd hjá stjórnvöldum með niðurstöðum barnaþings sem haldið er af umboðsmanni barna á tveggja ára fresti, að móta fræðsluáætlun um réttindi barna fyrir börn og fagaðila sem vinna með og fyrir börn, að efla dag mannréttindi barna sem haldin er 20. nóvember ár hvert. Með hliðsjón af athugasemdum barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna um innleiðingu barnasáttmálans til íslenskra stjórnvalda, almennum athugasemdum nefndarinnar um innleiðingu sáttmálans og víðtæku samráði legg ég fram þessa þingsályktunartillögu. Ég bind vonir við að þingheimur veiti þessu mikilvæga máli framgöngu nú á vordögum. Við erum að gera miklar breytingar í málefnum barna og fjölskyldna þar sem markmiðið er að gera Ísland að enn betri stað fyrir börn og að þau verði hjartað í kerfinu. Kerfið á að vinna fyrir börnin en ekki öfugt. Verði þetta samþykkt á Alþingi fullyrði ég að Ísland mun skipa sér í fremstu röð á heimsvísu þegar kemur að réttindum barna og mun þannig leika mikilvægt hlutverk, ekki bara í því að tryggja stöðu og réttindi barna hér á landi heldur að draga vagninn fyrir réttindi barna úti um allan heim. Virðulegi forseti. Að lokinni þeirri umræðu sem fram fer hér í þingsal legg ég til að þessu máli verði vísað til hv. velferðarnefndar Alþingis.

Þetta mál er þannig vaxið að XXV. kafli almennra hegningarlaga, nr. 19/1940, fjallar um ærumeiðingar og brot gegn friðhelgi einkalífs.

Það er nauðsynlegt að bregðast við þessum annmarka og tryggja að slík brot sæti opinberri saksókn enda var ætlunin með framangreindum lögum að þessi brot lúti ekki reglum um einkarefsiréttarmál. Í frumvarpi þessu felast engin álitaefni, hvorki varðandi samræmi við stjórnarskrá né alþjóðlegar skuldbindingar. Þá hefur frumvarpið engan kostnað í för með sér fyrir ríkissjóð.

við það að koma þessari tillögu á koppinn. Tillagan til þingsályktunar um hreinsun Heiðarfjalls hljóðar „Alþingi ályktar að fela umhverfis- og auðlindaráðherra fyrir hönd íslenska ríkisins að gangast fyrir rannsókn á umfangi mengunar í jarðvegi og grunnvatni í Heiðarfjalli, frá þeim tíma er þar var rekin eftirlitsstöð á vegum Bandaríkjahers í tengslum við varnarkerfi Atlantshafsbandalagsins. Samhliða verði gerð tímasett áætlun um kostnað og hreinsun á úrgangs- og spilliefnum þannig að tryggt verði að staða umhverfis- og mengunarmála samræmist kröfum dagsins í dag. Ráðherra skuli leggja áætlunina fyrir Alþingi eigi síðar en 15. mars 2022. Þessi vinna fari fram í nánu samstarfi við landeigendur.“ Forseti. Eins og fram kemur í þessum stutta texta þá fjallar hann um atburði sem hafa staðið býsna lengi yfir, þ.e. frá því að rekin var eftirlitsstöð á vegum Bandaríkjahers á Heiðarfjalli. Það er ekki ofsögum sagt að þetta mál hafi verið að velkjast í kerfinu um nokkra hríð, ætli það sé ekki orðin um hálf öld frá því að fyrst fór að bera á ólíkum skoðunum á því hvernig staðan væri á Heiðarfjalli, hvað væri rétt að gera á Heiðarfjalli, hver þörfin væri á Heiðarfjalli og hver skylda hvers væri á Heiðarfjalli. Undir liggur allt frá varnarmálasamningnum sjálfum um viðskilnað hersins yfir í einstaka samninga sem gerðir hafa verið. Þetta er gríðarlega flókið mál og hv. stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd má vera býsna stolt af sjálfri sér með að hafa núna stigið það skref að loka dyrunum á og ljúka því, því að eftir stendur, þrátt fyrir allar deilur um hvað er hvers og hvurs í þessu, það þarf að grípa til aðgerða á svæðinu. Það þarf að meta umfang mengunar og hreinsa. Ég er býsna stoltur af því að geta staðið hér fyrir hönd hv. stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar sem hefur náð saman um þessi mál. Eftirlitsstöðin á vegum Bandaríkjahers var rekin þarna á tímabilinu 1954–1970 og ætla má að af völdum þeirra spilliefna sem er að finna þar í jörðu sé hætta á mengun.

líka talað við Bandaríkjastjórn og Atlantshafsbandalagið, leitað til dómstóla og víðar en án árangurs. Eftir stendur þetta mengaða landsvæði sem verður að hreinsa. Þegar horft er til fortíðar og verk mannanna dæmd verður að hafa í huga að viðhorf breytast og það er ekki endilega ekki endilega alltaf vel til fallið að setja sín viðmið á fortíðina en sem betur fer hafa viðhorf til umhverfismála gjörbreyst frá því að samið var um viðskilnað á umræddu svæði. Bandaríkjaher og Atlantshafsbandalagið hafa ekki farið varhluta af þessari viðhorfsbreytingu og ekki síst þegar kemur að viðskilnaði á hernaðarsvæðum. Og það er lykilatriði hér. Þannig hefur Atlantshafsbandalagið verið reiðubúið að veita styrki til rannsókna á mengun af völdum hernaðarumsvifa og Bandaríkjastjórn hefur fyrir sitt leyti tekist á hendur að hreinsa svæði eftir herstöðvar sínar eða fjármagna slíka hreinsun óháð samningsbundnum kvöðum. Forseti. Óháð samningsbundnum kvöðum. Viðhorfin hafa nefnilega breyst þannig að fyrri samningar skipta ekki alltaf öllu máli þar sem allir aðilar sem að þeim komu hafa áttað sig á því að nú þurfi að grípa til stórtækari aðgerða en þá var samið um. Um þetta eru þekkt dæmi í heiminum. Þess vegna telja flutningsmenn nauðsynlegt að íslensk stjórnvöld hefji viðræður við Bandaríkjastjórn og Atlantshafsbandalagið um aðkomu og þátttöku í væntanlegu hreinsunarstarfi á grundvelli rannsókna og áætlunar um hreinsun á úrgangs- og spilliefnum.

Alþingi skuli núna vera að gera gangskör í því að ljúka þessu máli. Landeigendur og aðrir sem að málinu hafa komið hafa lengi velkst um í kerfinu.

Ég vonast til þess, þar sem hv. stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd stendur einhuga að þessu máli, að það fái skjótan og öruggan framgang í gegnum þingið og við getum gengið út í sumarið, hvenær sem þingi verður frestað,